izvješća odbora prijeći ćemo na točku 8, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Dražen Vikić Vikić Topić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Vikić Topić, Dražen** Poštovani gospođe zastupnice i gospodo zastupnici, gospodine potpredsjedniče. Nacionalna zaklada za znanost i visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske osnovana je 2000. godine, a počela je izgradnjom procedure financiranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju 2004. godine. U protekle četiri godine zaklada je stvorila kadrovske pretpostavke za implementaciju europskih standarda u financiranju projekata i stoga je Vlada zaključila da je došlo vrijeme da se projektno financiranje prebaci na Zakladu za znanost i visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj, te je na sjednici svojoj 29. siječnja predložila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost. Naime, na ovaj način će se omogućiti da se znanost u Hrvatskoj stabilnije i kontinuirano financira je li će se projektno financiranje dešavati putem zaklade, putem …/Govornik se a institucionalno financiranje će se provoditi putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pri čemu će i iz tog segmenta osim hladnog pogona institucija, osim nabavke kapitalne opreme znanstvenih novaka jedna određena suma dolazi i za tzv. intramuralne, unutarnje, interne projekte institucija gdje će se određene sume fiksne za takve institucije ocijeniti, Prema tome, naime to je na neki način prijedlog koji ide prema najboljoj europskoj praksi i smatramo da je došlo, sazrelo vrijeme da mi to u Hrvatskoj smo sposobni takav jedan novi sustav uvesti s time da će zapravo znanstveni sustav po našem mišljenju profitirati. Evo to bi bilo ukratko gospodine predsjedniče. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, za europske integracije, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, predsjednik odbora gospodin zastupnik Petar Selem. Izvolite. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na 12. sjednici održanoj danas 18. veljače Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 258. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Prije nego pročitam ovaj zaključak odbora moram vam se ispričati zbog brzine pripreme ovog teksta, potkralo se nekoliko tipfelera, malih grešaka. Međutim, ono ni malo ne dovodi u pitanje Dakle, u raspravi je postavljen veći broj pitanja vezanih uz predloženu reorganizaciju koja bi financiranje znanstveno-istraživačkih projekata postavila na nove temelje čineći ovaj dio znanstveno-istraživačkog rada djelomice neovisnim od državnog proračuna. Međutim, prijedlog nije popraćen dovoljnom argumentacijom tako da izaziva, ostavlja zapravo otvorenim niz pitanja i statusne i financijske naravi koja su međusobno uvjetovana, a svode se na potrebu da se odgovori na temeljno pitanje kako će i pod kojim pretpostavkama Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske preuzeti i mjesto i funkciju članka 111. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Osim toga ukazano je da dosadašnji odnos prema Nacionalnoj zakladi za znanost, visokom školstvu i tehnologijski razvoj nije bio u pogledu njezinog financijskog osposobljavanja zadovoljavajući, a pitanje će se zacijelo zaoštriti u slučaju da ova zaklada preuzme središnju ulogu financiranja znanstveno-istraživačkih projekata. Prigodom predložene reorganizacije rada treba voditi računa o izričitim razlozima što ih postavlja Zakon o zakladama i fundacijama na snazi od godine 1995. o čemu predlagatelj nije ipak pružio dostatna obrazloženja. Rasprava je pokazala da postoji još niz pitanja nedoumica otvorenih ističući da je potrebno upravo ta pitanja temeljitije i primjerenije elaborirati. Naime, u ovom slučaju, što je vrlo bitno ne radi se o imperativu da se odgovarajući hrvatski propisi usklade s europskom pravnom stečevinom, već o namjeri predlagatelja svake hvale vrijednoj da ponudi takav sustav istraživanja znanstveno-istraživačkih projekata, odnosno njihovog financiranja koji je kompetitivan sa najboljom europskom praksom. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 5 za i 2 suzdržana iz navedenih razloga ocijenio da nema dovoljno razloga da bi se ovaj zakon donio po hitnom postupku, u čemu smo postigli i suglasnost sa predlagateljima i donio sljedeći zaključak Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske u prvom čitanju. Svi prijedlozi i primjedbe uputiti će se predlagatelju radi utvrđivanja konačnog prijedloga zakona. Hvala.

formalno pravno osposobljena za djelovanje 2002. godine. Ona je organizacijski osposobljena 2003. godine i eto, trebalo nam je 6 do 7 godina da konačno dođemo do one razine i do onog trenutka kada zaklada počinje dobivati one konture zbog kojih je osnovana. Tako da je na neki način ovaj akt, ovaj prijedlog u velikom zakašnjenju. SDP podržava ovaj akt ili ideju koja stoji u njegovom temelju jer je riječ o značajnoj promjeni u funkcioniranju odgovarajućih organa ili tijela koja će upravljati znanošću u Republici Hrvatskoj. Slijedeći na taj način najbolje svjetske prakse Sjedinjenih Američkih Država, Nacional Science foundation ili europske, European science foundation, … /Govornik se ne razumije./ …, Švicarske, Finske itd. itd. Riječ je naime o tome da se zakonski reguliraju uvjeti pod kojima udruženi znanstvenici zaklade ili agencije odlučuju o najboljim znanstvenim projektima, što im pruža mogućnost da u potpunosti slobodno, jednako tako kreativno, ali istovremeno i odgovorno odlučuju o strukturi razvoja znanosti u svojoj sredini. Pri tome se, naravno rukovodeći s jedne strane izvrsnošću ili odličnošću, a s druge strane kompetitivnošću koja uvijek u znanosti mišljena kao međunarodna. Konačno, dobivamo prijedlog zakona o tome, međutim taj prijedlog zakona je vrlo specifičan i po našem sudu on je u nekoliko aspekata nedorečen, a pretpostavlja i određene organizacijske predradnje koje njime nisu predviđene. Riječ je o svojevrsnom dualizmu između projektnog i institucionalnog financiranja. Projektnog s jedne strane gdje bi se financirali znanstveno-istraživački projekti, a institucionalno s druge strane gdje bi se financirale i znanstveno-istraživačke ustanove. Nažalost, projektno financiranje prema financijskoj projekciji 2009. godine bi iznosilo nepunih 15%, dok bi ministarstvo zadržalo 85%. nabavka opreme, financiranje i odobravanje znanstvenih novaka, sve bi dakle ostalo u ingerenciji ministarstva, a zaklada bi, govorim o onome što je predloženo u tekstu, dakle naslov je zaklada, zaklada bi na taj način financirala samo znanstveno-istraživačke projekte ili njihove izvedbene dijelove i na taj način bi u osnovi, dakle ovakvom raspodjelom i ovakvim dualizmom bilo onemogućeno njezino funkcionalno djelovanje, što mi priželjkujemo. Zašto činiti tek jedan mali korak i zašto činiti tek promjenu u jednom jedinom segmentu, a ne u cjelini, meni nije u potpunosti jasno i mi bismo se založili da ta promjena bude znatno dublja i znatno veća nego što je ovim zakonom predviđeno. Drugo, da bi cijela stvar u reorganizaciji hrvatske znanosti ili znanosti u Hrvatskoj mogla funkcionirati, potrebno je obaviti još neke organizacijske predradnje. Ja ću vas podsjetiti da u Hrvatskoj postoji 26 javnih znanstveno-istraživačkih instituta koji su zakonom, uglavnom dakle velika većina njih je zakonom iz 1993. godine iščupana sa sveučilišta da bi bila osamostaljena u znanstveno-istraživačkom institutu. S obzirom da sveučilišta žude za novim kadrovima, za novim prostorima i za novom opremom, s obzirom da Hrvatska kao relativna mala i siromašna zemlja ima 26 znanstveno-istraživačkih instituta koji su razdrobljeni, vrlo često i toliko mali da ih se jedva zamijeti. Postoji obostrana potreba za reintegracijom instituta u sveučilišta čime bi sveučilišta dobila i nove kadrove i novu opremu i nova sredstva i nove prostore, a znanstveno-istraživačka djelatnost bi dobila znatno veći okvir i mogućnost sinergičkog funkcioniranja, dakle kroz svoju trans ili interdisciplinarnost, što je danas svojevrsna obaveza u organizaciji znanstveno-istraživačke djelatnosti. Stoga mi se čini da je potrebno puno brže realizirati ono što smo 2003. godine pripremili, a to je reintegracija jednog dijela znanstvenih instituta u u sveučilišta, pri čemu ni u kom slučaju ne prestaje njihova djelatnost, za Boga miloga, nego ona dobiva drugačije institucionalne okvire, a može se organizirati u sveučilištima u obliku instituta, zavoda, centara, kako god želite. To eventualno reintegriranje, a mi se nadamo da će do njega doći, nikako ne bi smjelo biti mehaničko jednostavno tj. nasilno i prisilno, nego bi moralo biti sporazumno, tj. takvo da u njemu svoje interese razaznaju obje strane, i s jedne strane sveučilišta i s druge strane instituti. Nadamo se da će do toga uskoro doći i tada će, dakle ta zaklada kako se ona sada, čiji se rad sada predviđa i hoće organizirati dobila svoj znatno veći smisao od ovoga koji joj je sada dodijeljen. financije mi smatramo da je u proteklih nekoliko godina zaklada bila financijski izrazito zapostavljena premda je radila vrlo značajne iskorake o čemu smo imali priliku raspravljati raspravljati kada smo dobili Izvještaj godišnje Nacionalne zaklade za znanost koji je uglavnom bio popraćen vrlo pozitivnim ocjenama možda i superlativima ali se bez obzira dakle na te značajne gotovo strategijske iskorake ministarstvo odnosilo maćehinski prema zakladi. U svojim inicijalnim fazama zaklada je uspjela sakupiti 120 milijuna kuna iz državnog proračuna, u zadnjih četiri ajde da tako kažemo godine je dobila milijun i 870 tisuća i to prve godine funkcioniranja nove vlasti, tj. 2004. godine. A sve ostalo je bilo nula i to je nešto što zapravo pokazuje istinske nakane ili zbiljske nakane i orijentaciju ove Vlade prema funkcioniranju Nacionalne zaklade. Dakle, ako joj se dopušta djelovanje onda ono bi moralo biti kao ipak u nekakvim okvirima. Mi mislimo da bi to djelovanje Nacionalne naklade za znanost trebalo biti puno i znatno šire gotovo neograničeno u odnosu na ovo što je sada predviđeno ovim zakonom. Drugo, raspolaganje financijama za znanost je potpuno nekontrolirano u dosadašnjoj praksi ministarstva. Mi ne znamo i nikada nismo dobili izvještaje, niti se o tome vodi računa, niti se o tome poduzimaju bilo kakve analitičke radnje. Zašto su trošena sredstva za znanost i na koji način su ona utrošena na najbolji mogući način? Dva su naravno kriterija da to ustanovimo. S jedne strane, da vodimo evidenciju o tome koliko je objavljeno radova u međunarodnim publikacijama, u tzv. "cc revues" tj. časopisima sa evidencijom citiranja i da na taj način vidimo koliko su naši znanstvenici i znanstvenici uspješni u svom znanstveno-istraživačkom radu. stojimo loše ali s obzirom na uložena sredstva relativno dobro jer naši radovi koštaju "relativno malo" novaca i tu smo relativno efikasni. No, riječ je o vrlo malom sloju onih koji u tome uspijevaju. Druga metoda praćenja uspješnosti znanstveno-istraživačke djelatnosti je život rezultata znanstvenih istraživanja u gospodarstvu, proizvođenju nove vrijednosti, u patentima i tu Hrvatska stoji katastrofalno loše, ne loše nego katastrofalno loše te je krajnje vrijeme da se smisli efikasan način da sredstva ulagana u znanost budu efikasno potrošena, da znanost doprinosi boljitku sredine u kojoj se razvija i da zapravo od toga svi mi, uostalom oni koji plaćaju porez imamo koristi. Drugačije govoreći da se cjelokupni sustav preorijentira prema znanstvenoj efikasnosti što god to onda moglo značiti. Uz to, dakle uz ove primjedbe mi imamo još dva prijedloga o kojima molimo da se ozbiljno razmisli. S jedne strane treba dobro razmisliti o nazivu institucije koja bi to radila, da li je riječ još uvijek o Nacionalnoj zakladi za znanost ili je to zapravo Agencija za znanost i tehnologiju koja ima nešto drugačiju svoju profilaciju i drugačiju funkciju. I drugo, ukoliko se bude išlo na ovaj zakon onda se jednim zakonom ne mogu mijenjati

da bismo ovaj zakon i ovu inicijativu mogli ocijeniti pozitivno. I konačno, kolegice i kolege riječ je o jednoj vrlo ozbiljnoj strukturnoj promjeni načina funkcioniranja i djelovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i mislimo da ta strukturna promjena s jedne strane zahtijeva znatno ozbiljniju argumentaciju a možda i nešto detaljniju zakonsku regulativu nego što je ova. I drugo, smatramo da bi bilo optimalno kada bi ministarstvo došlo sa cijelim nizom reformskih mjera u jednom paketu paketu zakona, o sveučilištima, o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, o Agenciji za znanost i visoko obrazovanje koja je manje-više evaluativna, o različitim oblicima međunarodne suradnje itd., da ne nabrajam sve potrebne zakone i normativne akte. Bilo bi puno produktivnije kada bismo imali pred očima cjelinu da nam se ne bi desilo ono što nam se dešavalo na što smo upozoravali ali naši argumenti nisu naišli na pozitivan odjek kada smo donosili pedagoške standarde pa kada smo donosili Zakon o osnovnom i srednjem školstvu. Pa ako sada donesemo ono što je na javnoj raspravi a zove se okvirni kurikulum tada ćemo povratno trebati mijenjati i jedan i drugi zakon koji smo donosili u proljeće obrnutim redoslijedom. Dakle, bilo bi optimalno kada bi ministarstvo i Vlada donijeli cijeli paket mjera i prezentirali ih Saboru i tada bismo bili sigurni s jedne strane da su predložene mjere cjelovite a s druge strane da se misli ozbiljno. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi predstavnici ministarstva, državni tajnici, gospođe zastupnici, gospodo zastupnici. Dopustite nekoliko misli ispred kluba Hrvatske demokratske zajednice o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Mi prihvaćamo isto tako da ovo bude u dva čitanja kao što je odbor odredio. I ovdje je vrlo očito jasno da se jedno iskustvo i praksa koja je rađena posljednjih četiri, pet godina u financiranju znanosti i uopće u razvoju znanosti sada dograđuje u skladu sa hrvatskim iskustvima ali i stvaranja okvira za jedan europski iskorak hrvatske znanosti i obrazovanja ako smijem tako reći. Gospođe i gospodo, kada se sumira ovaj zakon koji nije tako opsežan može se u četiri dijela reći što se konkretno mijenja. Tako prvo što se mijenja smanjuje se obvezna osnova imovine zaklade. Kako bi se oslobodio dio sredstava već ove godine od 40 milijuna kuna našlo se takvo rješenje i koje će se ugraditi u ovom prijelaznom razdoblju financiranje kao instrumenti za financiranje znanstvenih istraživanja u ovoj tekućoj godini. Tako da je to dobro, jer svoju djelatnost će tako moći zaklada potvrditi. Drugo što se mijenja, ukida se obveza registriranja 50% sredstava koja se dodjeljuju iz državnog proračuna kao osnovne imovine dok se ne prikupi 100 milijuna kuna čime se otvara mogućnost izravne uplate na račun zaklade iz državnog proračuna za financiranje programa bez potrebe osiguranja dvostrukog iznosa sredstava. je bio jedna instrument koji je onemogućavao, koji je paralizirao određena sredstva, a ta sredstava se sada može aktivno staviti u znanosti i to je dobro za sve znanstvenike po mjerilima koji su transparentni, javni i kako se može činiti i izravno se može uključivati novac na račun zaklade. Treće što je važno reći što ovaj zakonski prijedlog mijenja. To je propisuje se sprečavanje sukoba interesa. I u praksi koja se provodila oko recenziranja projekta i nešto drugo programa, vidjelo se određene propuste, tako da ovim se propisuje sprečavanje sukoba interesa, nemogućnost sudjelovanja u zakladnim tijelima najviših državnih tijela, čime se osigurava nezavisnost, nemogućnost natjecanja za članove tijela zaklade za sredstva zaklade, njihova obveza da prijave svako postojanje postojanje sukoba interesa u odnosu na projekte. I ono četvrto što je važno reći, što je možda najvažnije u izgradnji konstrukciji financiranja i odlučivanja oko projekata i programa istraživanja, daje se naime Nacionalnoj zakladi za znanosti i visoko školstvo autonomnu i središnju ulogu u financiranju znanstvenih projekata. I to je ta dimenzija što približava Hrvatsku u tom pogledu europskom iskustvu. Gospođe i gospodo mislim da je ovdje važno pročitati članak 2. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj nakladi za znanost i visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Zašto? Jer upravo ovdje se vidi sav smisao tih promjena koji je Tako da članak 2. ovog prijedloga mijenja članak 3. i glasi: Zakladu osigurava potporu znanstvenih, visoko obrazovanih i tehnologijskih programa i projekata, te poticanje međunarodne suradnje na području visokog školstva. Potpora uključuje financiranje znanstvenih programa i projekata od posebnog interesa u području temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja. Zaklada dodjeljuje stipendije poslijediplomantima, poslijedoktorantima, te stručnjacima u gospodarstvu i stručnjacima u znanstvenim i visoko školskim ustanova Republike Hrvatske". U stavku 2. članka 2. kaže: "Zaklada raspisuje natječaje za znanstvene projekte i programe u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima, za razvoj znanosti, temelj kojih provodi postupak prijave, vrednovanje, nadzore evalvacije financijskih projekata i kolaborativnih kolaborativnih znanstvenih programa". I u stavku 3. "Uvjet i postupak prijavljivanja, vrednovanja i donošenja odluka za financiranje znanstvenih projekata i programa utvrđuje se Pravilnikom o uvjetima i postupke za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe zaklada". Evo mislim da ćete se složiti. Ovo je bilo naizust reći ali koliko je to kompleksan posao sadržajan i koliko je to sada iskustvo već iz prethodnog vremena uključeno u ovaj zakon. Ja mislim da se ovo odnosi i na visoko školske ustanove i na institute koje smo već ovdje čuli i da je sada stvoren taj okvir što je po meni vrlo, vrlo važno. dopustite mi u mojoj raspravi u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice da istaknem i još neke razloge koje i na odboru se otvorila takva rasprava oko opreznosti s nekim iskustvima koje smo imali sada od 2004. godine na ovamo. I zaklada je i do sada imala ključnu ulogu u razvoju znanstvenih sustava namijenjenom koji je namijenjen. Ali sada gledajući u izgradnju cjelovitog sustava poticajnog projekta financiranja znanstvene djelatnosti vezanog za rezultate. Moramo reći da se primijetilo i određene slabosti u postojećem sustavu, iako je on bio postavljen da se vrše na određene programe i projekte stručne evalvacija, ali s obzirom da se dešavalo u tom miljeu ljudi koji rade skupa, bilo je moguće da po nekim linijama dođe do sukoba interesa, što se sprečava i što se ovim zakonskim prijedlogom odbacuje. Isto tako veliki broj projekata oko 2 tisuće 300 projekata koje je Ministarstvu znanosti prijavljeno, kada se sredstva raspoređivala onda smo došli pojedinačno na vrlo nisku razinu mogućnosti aktiviranja sredstava za te projekte. Tako da se i to želi promijeniti. ovim promjenama će se raspršiti te sumnje i te poteškoće kojih je bilo. Isto tako gospođe i gospodo treba reći da ovim zakonom stvaraju temelji za rekonstruiranje zaklade prema uzorima najbolje europske prakse. I dalje, izmjena zakona inzistira na ustanovljenju njenih tijela i službi, te donošenju odluka sasvim nezavisnih od tijela državne uprave. Ali uvode potpunu jasnost sprečavanja sukoba interesa. Ovo što sam rekao i podcrtavam još jednom. Članovi tijela iz službi zaklade izuzeti su od prijavljivanja na projekte i moraju prijaviti svaki sukob interesa. I još nešto što je ovdje važno reći, a što se često pozivamo i ne smijemo zaboraviti, da je donošenjem ovog zakona ispunit će i obaveza iz pregovaračkog stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 25. – Znanost i istraživanje, što je vrlo važno. Naime, nacionalnog programa za pridruživanje Europskoj uniji, potrebu jačanja nacionalnog istraživačkog sustava i unapređivanja sustava vrednovanja znanstvenih projekata, znanstvenika iz znanstvenih organizacija, preporuke zajedničkog stajališta država članica Europske unije u pogledu 25, te izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske, poboljšanja sustava dodjele državnih sredstava kako bi se osigurala izvrsnost. Eto to su sve razlozi da se predložilo i drugo čitanje kako bi iz rasprave se usvojile i neki prijedlozi koje treba još dodatno razmotriti i konačno. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice mogu reći da je ovaj prijedlog zakona prvi put u cijelosti depolitizira financiranje znanstvenih projekata, jer financiranje znanstvenih projekata prelazi s ministarstva na nezavisnu stručnu instituciju zakladu. To moramo osvijestiti. I to je veliki iskorak, ja bih skoro rekao hrabrost, ne samo ministarstva, nego akademske zajednice da ide tim putem, jer se izravno tako stavljamo na konkurentsko tržište vrijedno i to što činimo, koliko će biti koristi za hrvatsko društvo, koliko će biti mogućnosti rasti i prema gospodarstvu. Isto tako, u cijelosti ovim zakonskim prijedlogom usklađuje hrvatski sustav znanosti sa europskim istraživačkim prostorom a što nije nevažno, to je prevažno. I zato podržavamo donošenje zakona. I još nešto, zakon uvodi u cijelosti sprječavanje sukoba interesa pri recenziranju znanstvenih projekata a to je važno. I na kraju ovaj zakon je posljednji korak za iskorak hrvatske znanosti iz faze tranzicije. Evo zahvaljujem. Zahvaljujem. I u ime Kluba HNS-a uvažena zastupnica Vesna Pusić, izvolite.

ću navesti u ovom izlaganju koji naprosto se odnose na eventualnu potrebu dorade određenih regulativa. A što se tiče argumenata za, argument za glavni bi bilo da napravite to dok se netko ne dosjeti šta radite. Mislim da je zato što bi se moglo dogoditi da se i predomisle. Prema tome, u svakom slučaju je ovo jedan, to je bez daljnjega jedan pozitivni pomak i dobro bi bilo držati se na ovoj orijentaciji koja je ovim zakonom, to je jedan mali zakon, to nije zakon naravno o nacionalnoj zakladi za znanost, ta zaklada postoji i taj zakon postoji to su samo izmjene i dopune toga zakona. Ali u nekoliko, odnosno u prvom redu u jednom elementu imaju, nose sa sobom novum koji je značajan i koji zaista što je rijetko u našoj praksi, iskustvo koje je bilo naprosto kvalitetnije a to je iskustvo selekcije znanstvenih projekata i kontrole rezultata i utrošenih novaca. Dakle, da li to što se financirao neki znanstveni projekt je proizvelo neki rezultat koji je uopće upotrjebljiv odnosno u najmanju ruku objavljiv u znanstvenim časopisima. Dakle, model koji je u tome bio kvalitetniji i uspješniji se koristi i upotrjebljava i njime se zamjenjuje model koji je bio loš i koji je doživio mnoge kritike i pokazao se da ne funkcionira, prvo što se kriterija tiče a drugo da unosi zlu krv u znanstvenu zajednicu i uopće u taj istraživački prostor. Četiri ili pet stvari koje se zakonom rade koje su ovdje spomenute, upozoriti ću samo na neke. jedno je smanjivanje obavezne osnovne imovine zaklade. Na to imam određena pitanja. Dakle, smanjivanjem sa 100 milijuna na 10 milijuna, obavezne osnovne imovine, bona fide interpretiram to kao oslobađanje sredstava iz onog što se mora čuvati i služi kao neka vrsta zametka za budući novac koji će zakladu učiniti samostalnom i stavljanje toga novca u znanstvene projekte, odnosno u istraživanje. S druge strane, time, bojim se, a molim da mi državni tajnici odgovore na to, time čini se da se odustaje od onoga projekta da zaklada faktički generira neki svoj vlastiti kapital s kojim će u budućnosti moći raspolagati i financirati i doprinijeti većem izdvajanju za znanost. Možda sam u krivu, ali molim vas da taj dio raščistimo, da li je to naprosto jedna vatrogasna mjera u situaciji u kojoj novaca nema, vi posežete za novcem koji je trebao biti temelj za buduću financijsku samostalnost, ili veću samostalnost zaklade i stavljate ga u promet. Dobro je da su visoki državni činovnici uključujući ministre, i zamjenike ministra, odnosno državne tajnike itd., ne mogu biti u tijelima zaklade i da je to definira neovisnost zaklade i da istovremeno i članovi tijela zaklade se ne mogu natjecati za sredstva zaklade u mandatu u kojem su u zakladi, odnosno još godinu dana poslije toga. Konačno, ono što mi se čini ključnom točkom je da zaklada zapravo počinje mijenjati, ključnu ili glavnu, ili s vremenom što se države tiče, jedinu ulogu u financiranju znanstvenih projekata i da se to sa ministarstva prenosi na Nacionalnu zakladu za znanost. Upravo zbog toga da bi se koristili modeli vrednovanja, selekcije i onda kontrole rezultata projekata koje je Nacionalna zaklada za znanost do sada uspostavila. E sada, ta točka koja se odnosi na postavljanje zaklade kao ključnog instrumenta u financiranju znanosti. Istovremeno govori o, zapravo promjeni jednog drugog zakona i sa tog stanovišta to mi se čini argumentom za drugo čitanje jer se govori o promjeni članka 111. Zakona o znanstvenoj djelatnosti. Ali u tom slučaju bi vjerojatno bilo logično da mijenjamo ovdje Zakon o znanstvenoj djelatnosti, dakle, da članak 111. jednog zakona jednog zakona mijenjamo mijenjajući taj zakon, a ne da mijenjajući Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, mijenjamo Zakon o znanstvenoj djelatnosti. Dakle, jednim zakonom ukidamo članak iz drugog zakona. Vjerojatno bi trebali mijenjati Zakon o znanstvenoj djelatnosti da bi omogućili ovaj cilj, odnosno ovu svrhu koja, ili intenciju koja se ovim zakonom predstavlja koja je apsolutno pozitivna, nije to upitno, ali tehnički gledano čini mi se da bi tako bilo primjerenije. E sada, sve ovo je dobra ideja i ide u pravom pravcu, koristeći se pozitivnim iskustvima dakle, klub HNS-a će podržati. Jedino što se sudara sa jednim fundamentalnim problemom a to je koliko ukupno se tu novaca dijeli. Dakle, mi ćemo napraviti dobru zakladu, dobre modele selekcije itd., ali zaklada od države nije dobila ništa novaca u zadnje tri godine, kao što smo vidjeli u onom izvješću kad je bio tu na dnevnom redu izvješće Nacionalne zaklade za znanost. Izdvajanje od strane države za znanost je od 2004. sa 1,2 pala na 0,87. Trend upravo obrnut od svega živog, uključujući i ono što se ovdje spominjalo, a to je famozno poglavlje 25.-Znanost i istraživanje. U tom poglavlju, to smo mi otvorili i zatvorili u jedan dan kao što znate, prvo nema tzv. čvrstih acquisa, dakle nema to su samo mekani standardi. Ono na što se vi obvezujete da ćete prema nekom cilju ići, ali nemate nekakve formalne i formalizirane zakonske obveze. E sad, europski prosjek izdvajanja za znanost je 2% GDP-a. Naš program čak zakladin program je 3%, a u međuvremenu od postojanja zaklade je izdvajanje išlo od 1,2 na 0,87. Nema te zaklade na svijetu koja nam tu može pomoći. To je pitanje političke odluke. Da li mi hoćemo financirat znanost? Da li mi mislimo da je znanost instrument oporavka i izlaska iz krize ovog društva ili mi mislimo da je znanost luksuz? Ovim zakonom se, po mišljenju kluba HNS-a, popravlja model financiranja, ali ništa ne pomaže dobar model financiranja ako nemate financije. Ako nemate novaca, kriteriji mogu biti odlični, ali će na temelju pametnih, dobro sačinjenih recenzija vrlo objektivnih nitko neće dobiti ništa. Prema tome, ključni problem s kojim se suočava i dobro je i ovako pomaknuto u pozitivnom smislu strukturirano financiranje znanosti ne pomaže ako se znanost ne financira odnosno ako tu nema novaca i ako mi umjesto onog što smo preuzeli u okviru soft acquisa kao svoju obvezu, a to je da povećavamo izdvajanje za znanost, dakle u okviru tih mekanih europskih standarda, a ne zakonskih odredbi da povećavamo izdvajanje za znanost. A istovremeno smo cijelo vrijeme smanjivali, odnosno od 2004. na ovamo smanjivali izdvajanje za znanost, onda to niti ne vodi ka ispunjenju onih kriterija i obveza koje smo preuzeli privremeno zatvarajući ovo poglavlje, a niti će nam pomoći ovaj, po mišljenju HNS-a, popravljeni model financiranja. Prema tome, mi ćemo kao klub HNS-a podržati ove promjene Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost jer jesu poboljšanje, ali efekt ako se Nacionalnoj zakladi za znanost ne bude s jedne strane davalo apsolutno ništa novaca kao što je bilo zadnje tri godine i istovremeno se smanji temeljni kapital koji oni čuvaju, a njihovo glavno financiranje ako se sjećate iz izvještaja, bilo je iz kamata. E sad, to više nije 100 milijuna nego je 10 milijuna. Kamata isto više nema. Gdje su ti novci kojima će zaklada raspolagat? Ove godine će oslobodit nešto od tih novaca. Šta će radit sljedeće godine? šta će raditi godine iza toga? Dakle to je, ja bih rekla, prateći odgovor koji je potreban da bi ovaj model ne samo bio dobra ideja, nego imao i stvarnog smisla. Teško je na kraju ove, ne previše duge, ali kvalitetne rasprave o jednom malom zakonu, ali o jednoj velikoj i važnoj temi reći puno toga novoga, stoga mi dozvolite nekoliko možda dodatnih argumentacija na ono prvenstveno što su kolega Flego i sada kolegica Pusić i dva prijedloga na kraju. Dakle, ja osobno nemam ništa protiv toga da se promijeni model financiranja znanstvenih projekata. Ova dosadašnja praksa da je to bilo sve financirano iz ministarstva nije bila dobra i taj prijedlog da se to financiranje prebaci u nacionalnu zakladu odnosno negdje drugdje izvan ministarstava, ima moju apsolutnu podršku. Ja imam nekoliko problema vezano uz sam zakon koji ponavljam su već spomenuti, ali dozvolite nekoliko možda novih argumenata. Ovaj zakon, kao što je već rečeno, reducira glavnicu zaklade sa 100 na 10 milijuna kuna i sve ono što je već bilo dosad rečeno u raspravi, ja bih htjela upozoriti na članak 16. i članak 24. Zakona o zakladama i fundacijama koji je opći zakon pa se mora primjenjivat na sve zaklade i fundacij pa tako i na ovu, gdje odredbe Zakona o zakladama i fundacijama izrijekom kažu da se osnovna imovina zaklada koju čini imovine koju je zakladnik namijenio zakladi u aktu osnivanje itd. ne smije umanjivati u članku 16. odnosno, u članku 24. da se ta osnovna imovina može promijeniti samo ako se povećava, što je možda na neki drugi način formulirana ono što je spomenuto već ranije u članku 16. Stoga iako možda, ali samo možda, možemo naći argumente za smanjivanje osnovne imovine Nacionalne zaklade za znanost i visoko obrazovanje, bojim se onda da smo u sukobu sa općim Zakonom o zakladama i fundacijama, a onda sljedeći Zakon o zakladama i fundacijama to može dovesti, ako će se provodit upravni nadzor i svi oni instrumenti po tom zakonu i do konačnog ukidanja zaklade. Stoga dobra ideja može dovesti do ukidanja zaklade, ako će se poštivat Zakon o zakladama i fundacijama, pa vas molim da prvo o tome razmislite i drugo, do drugog čitanja nam date zapravo obrazloženje i odgovor i na taj problem. Ja isto imam dosta skepse u odnosu na to kako će zaklada prikupljati novce, jer ne samo da iz Državnog proračuna nije dobivala zaklada dovoljno sredstava kako je to bilo planirano prvotnom dinamikom kad smo zakon donosili 2003. godine, nego je gotovo redovna pojava da ako i neku visinu sredstava smo utvrdili u Državnom proračunu, u rebalansu proračuna smo ta sva sredstva bitno smanjili ili potpuno izbrisali. I sve je poprilično kulminiralo prošle godine kada je odlukom Vlade, dakle odlukom Vlade, ne Sabora nego odlukom Vlade u listopadu 2008. godine u odluci o preraspodjeli sredstava u državnom proračunu od 5 milijuna kuna planiranih za zakladu u 2008. iz proračuna Vlada skinula Nacionalnoj zakladi svih 5 milijuna kuna i svela sredstva za zakladu na nula bez obzira što je Parlament usvojio da to treba biti 5 milijuna kuna. Dakle, ne samo da imamo nominalno i formalno smanjivanje, nego si je Vlada dala i ovlast da mimo volje Sabora smanjuje i uzima sredstva za zakladu. To je dakle jedna praksa o kojoj ćemo govoriti u jednom drugom zakonu, ali i ovdje samo kao primjer da zapravo država prema zakladi jer do sada ne bila majka, nego i to ona najgora maćeha, a sada ćemo dati i još više posla, pa je naravno da su opravdani svi oni glasovi koji govore koji govore o skepsi zapravo o financiranju zaklade iz državnog proračuna. Drugo je, ja bih također upozorila na članak 9. ovih izmjena i dopuna zakona koji kaže da se ovim zakonom mijenja članak 111. odnosno ukida članak 111. zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i zaista u paketu sa konačnim tekstom zakona moramo dobiti i konačni tekst izmjena Zakona o znanosti i visokom obrazovanju koji bi imao za ovu prigodu samo jedan članak koji bi rekao članak 111. se ukida jer je nomotehnički neprihvatljivo. Kolege koji se time više bave ja tu nisam stručnjakinja kažu čak i protivustavno da se jednim zakonom mijenja drugi zakon. Dosta se ovdje govorilo o financiranju, ja ću sada ponoviti jedan prijedlog koji sam dala jutros i na Odboru za obrazovanje čisto da uđe kao službeni i formalni prijedlog koji će onda tražiti očitovanje ministarstva kod konačnog prijedloga zakona. Naime, u Zakonu o zakladama i fundacijama je definirano da se posebnim zakonom, a sada govorim o tom posebnom zakonu može odrediti i obavezni doprinos određenim zakladama iz prihoda igara na sreću, odnosno iz dobiti određenih trgovačkih društava u državnom vlasništvu. Ja mislim i voljela bih da to dobije opredmećenje da je ulaganje u znanost, u izvrsnost, u visoko obrazovanje, u izvrsnost u visokom obrazovanju zaista državni prioritet i da ima u najmanju ruku status kao i sport. Stoga da sugeriram predlagateljima da u konačni tekst utvrde da se i iz sredstava igara na sreću može jedan postotak dodjeljivati dodjeljivati i u sredstva zaklade. Onda uredbom Vlade naravno kad se određuje kako će se ta sredstva raspodijeliti da barem sa jednim malim, pa i možda i najmanjim postotkom znanost bude zastupljena velikom iznosu sredstava. Jučer smo u Izvješću Državne revizije vidjeli da se ona vrlo često posebno u dijelu sporta i tehničke kulture koriste nenamjenski i da ih ljudi iz sporta i tehničke kulture uopće ne potroše. Prema tome, tu ima jedan ali što se tiče države veliki iskorak u smislu priznavanja da tako kažem i znanosti i izvrsnosti u visokom obrazovanju u njezinom financiranju. I na kraju, nešto što je neizravno vezano uz ovaj zakon, a izravno vezano uz neke druge diskusije koje smo imali na ovaj zakon je stavljen pečat P.Z.E. dakle da je to europski zakon kojim se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo sa europskim zakonodavstvom. Mi smo ovdje u Saboru prije, prošli tjedan čini mi se raspravljali o planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i tada sam govorila o zlouporabi da tako kažem tih P.Z.E. oznaka na našim zakonima. Ovaj zakon nema ni po jednom kriteriju ne može se smatrati zakonom kojim se hrvatski pravni sustav usklađuje s europskim. I ovaj zakon ne može i ne smije nositi oznaku P.Z.E. Nit je izmjena, dakle ove izmjene i dopune Zakona o zakladama navedena u planu usklađivanja zakonodavstva za 2009. koju usvoji ovaj Sabor, niti u onom planu za 2008., niti u onim prijašnjim planovima. A mislim da ni jedan osim zakona koji se nalaze na tim popisima ne mogu nositi tu oznaku P.Z.E. i ja još jednom molim evo sad Ministarstvo znanosti koje je to učinilo nekoliko puta, ali i Vladu općenito da ne zloupotrebljava argument pristupanja Europskoj uniji i lupanja tih P.Z.E. pečata i di treba i di ne treba jer ovdje to stvarno nije slučaj. Da je onda bi se to nalazilo u onom popisu zakona kojeg smo mi kao Parlament svake godine usvajamo o usklađivanju zakonodavstva. Eto toliko. Ja mislim da ću, mislim da pogotovo nakon provedene rasprave da ću u glasanju kod ovog prijedloga zakona biti suzdržana. Ja podržavam ideju da se ide u dva čitanja to je razlog suzdržanosti, inače bi rezultat bio, glasanja bio bitno drugačiji. Ali iz jednostavnog razloga što mislim da je potrebno uskladiti ovaj zakon sa zakonom o zakladama i fundacijama, odnosno dobiti na neki način u obrazloženjima zakona vrlo jasne naznake, da ne kažem obećanja jer obećanje najčešće ludom radovanje o financiranju, odnosno održivom financiranju zakladne svrhe koja se ovim zakonom i mijenja i bitno proširuje iz sredstava državnog proračuna. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Dražen Vikić Topić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. ovaj prijedlog zakona ide u drugo čitanje, jer smo vidjeli da još ima nekih stvari koje moramo i bolje objasniti i raščistiti. Ja bih samo rekao da možda ipak stvari nisu tako crne. Vrlo kratko raste, mi smo analize radili. Taj postotak BDP-a on ide u ciklusima od četiri godine. Sad je u ciklusu rasta tako da ona informacija od 0,87% je bila za 2006. Za 2007. je već 0,98% a neke procjene koje sad imamo da bi za 2008. mogle biti 1,1. naravno da se znanost mora puno više financirati. To financiranje stalno raste. Podsjetimo se samo još kratko bolonjsku, ovu pardon Lisabonsku strategiju gdje kaže da taj omjer ide se prema 3%. U Europi je oko 2%, mislim da je prosjek 1,8 makar na primjer Španjolska ima na primjer 1,22 a Mađarska mislim da ima 0,48. Ali mora omjer biti sredstva iz proračuna otprilike 1/3, 33% a sredstva iz drugih izvora iz gospodarstva 66. mi u biti ovog trenutka imamo puno veći udio sredstva iz proračuna, tako da u ovom postotku 0,98% ja znam da iz proračuna dolazi oko 0,55%. Znači, mi imamo skoro obrnuti omjer i zato smo cijeli niz podzakonskih akata donijeli gdje bi motivirali gospodarstvo i druge subjekte da što više ulažu u znanost. Evo, ja se još jednom zahvaljujem. To ćemo prihvatiti, razmotriti i prihvaćamo drugo čitanje. Hvala lijepo gospodine Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Bebić, Luka